Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, gospodin zastupnik Luka Denona će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Ja ću nastojati zaista kratko govoriti o razlozima koji su ponukali Klub zastupnika SDP-a da dostavi ovakav Prijedlog zakona o dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Naime, kao što znate, Zakonom o preuzimanju dioničkih društava u članku 14. propisane su iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkih društava u slučaju stjecanja 25% dionica određenog dioničkog društva. Iznimkama u tom članku zakona nisu obuhvaćene jedinice lokalne samouprave koje stječu dionice od Hrvatskog fonda za privatizaciju izvorno, odnosno koje su trebale steći dionice prilikom osnivanja takvog dioničkog društva. u vrijeme provođenja pretvorbe društvenih poduzeća '91., '92. godine u slučajevima kada se u kapital trgovačkih društava unosilo nekretnine na kojima je kao korisnik bila upisana skupština općine, prednici današnjih gradova i općina, tadašnje općine su donosile zaključke o davanju suglasnosti na program pretvorbe društvenih poduzeća i unijele u kapital društva svoju imovinu, ali zauzvrat nisu dobili dionice. Na imovini koja je unesena u temeljni kapital društva ostali su upisani vlasnici gradovi i općine što je naravno proizvelo višegodišnje sudske postupke kojima se ne nazire kraj. Takvo stanje je neodrživo kako za daljnji razvoj i proces privatizacije dioničkih društava tako i za jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze. Shodno tome Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o tome da se jedinicama lokalne samouprave prepusti 25% plus jedna dionica dioničkih društava i time omogući da jedinice lokalne samouprave preuzmu odgovornost za razvoj gospodarstva na svojem području. Za realizaciju takve jedne političke odluke naravno da je potrebno dopuniti i izmijeniti Zakon o preuzimanju dioničkih društava na način da se u slučaju opisanog stjecanja dionica, ponavljam opisanog stjecanja dionica što znači izvorno jedinice lokalne samouprave izuzmu od obveze objave ponude za preuzimanje jer jedinicama lokalne samouprave nije niti cilj, ali niti zadatak da operativno vode i gospodare društvom već kao što i sami znate sprječavanje promjeni djelatnosti društva eventualno ili smanjenje temeljnog kapitala, promjena sjedišta i I sad ako je to tako onda smo shvativši da u zakonu postoji 13 izuzetaka od ovog pravila mi smo mislili da je potrebno u članku 1. predložiti dopunu kojom se kao iznimka od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva učini da dionice, jedinice lokalne samouprave ili područne, regionalne samouprave od strane Republike Hrvatske ili njezinih tijela kada je to propisano posebnim zakonom i da se takva onda jedinica lokalne samouprave i one stave kao izuzetak od objave kupnje. U raspravi ili u objašnjenju Vlade Republike Hrvatske kojima se ovakav prijedlog odbija je navedeno u svakom slučaju da bi to imalo nekakvo povratno djelovanje, da je to retro aktivno pa da to nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. No, sukladno članku 89. stavku 5. Ustava Republike Hrvatske pojedine odredbe zakona može imati povratno djelovanje iz posebno opravdanih razloga. A ovdje se zaista radi o jednom takvom opravdanom razlogu. Mislim da se ne može reći da takav razlog ne bi potpao pod ovo iz opravdanih razloga. Da pojasnimo da je jedini za sada slučaj u Republici Hrvatskoj u kojem je jedinica lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave stekla 25% plus jednu dionicu nekog dijela društva na temelju ranije donesene odluke o davanju suglasnosti na program pretvorbe i unosu i unosu nekretnina u temeljni kapital društva koje je provodilo pretvorbu '92. godine je grad Opatija, te su potpisivanjem Sporazuma o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25% plus jedne dionice Liburnia Riviera hotela i anexa sporazuma u srpnju 2007. godine i potpisivanju tog sporazuma je prethodila naravno odluka Vlade Republike Hrvatske ne neke druge Vlade nego Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju od prodaje 25% dionica Liburnia Riviera hotela i davanju suglasnosti na Sporazum o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25% plus jedne dionice Liburnia .../Govornik Vjerujem da je ova odluka Vlade i potpisani sporazum imala za cilj utvrditi bolji način rješavanja sudskih sporova koji se vode o vlasništvu nad imovinom ili dijelom imovine predmetnog društva. Prijenosom dionica gradu Opatiji je nadoknađena vrijednost nekretnina koji su uneseni u temeljni kapital i na takvo stjecanje se ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava već se radi o izvornom stjecanju. Takvo tumačenje je dalo i Ministarstvo financija u svom očitovanju od 16. veljače 2007. godine da budemo precizni, znači da su se očitovali u ovom slučaju kada smo ih pitali da takav razlog može biti za izuzetak u ovom zakonu. Dakle, vrlo kratak članak koji bi mogao upotpuniti ovaj zakon sa tim dodatnim četrnaestim glasi da jedinica lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave kada samostalno ili djelujući zajednički stječe dionice ciljanog društva od strane Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju ili drugog tijela koji upravlja dionicama u vlasništvu Republike Hrvatske nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje. Mislimo da je ne samo na primjeru grada Opatije, nego na primjeru i drugih jedinica lokalne samouprave gdje je Vlada Republike Hrvatske se odlučila da sporove koji su se nagomilali tijekom takove privatizacije gdje su zemljišta ušla u kapital tvrtke da se na taj način obeštete i da se kroz tih 25 plus jednu dionicu dade mogućnost da jedinice lokalne samouprave nadziru ako ništa drugo društva koja se nalaze u njihovom području. Ali nisam stekao dojam da je Vlada Republike Hrvatske kada se odluče na takav korak htjela da takvim trgovačkim društvima upravljaju jedinice lokalne samouprave za što one nisu niti nadležne. Evo vjerujući da je omaškom ili zabunom nije dodan kod potpisivanja ovog sporazuma i izmjena i dopuna ovog članka zakona klub SDP-a je evo dao u proceduru izmjenu i dopunu ovoga zakona u tom jednom jedinom članku. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Odbor za zakonodavstvo? Odbor za financije, državni proračun? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne podržava Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava s Konačnim prijedlogom zakona kojega je podnio Klub zastupnika SDP-a aktom od 18. veljače 2010. godine. Naime, važeći Zakon o preuzimanju dioničkih društava zadnjim je izmjenama i dopunama iz 2009. godine u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Direktivom 2004/25/EZ 2004/25/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. godine o ponudama za preuzimanje, a što je i potvrđeno od strane Europske Komisije, budući da je poglavlje 6. pravo trgovačkih društava u okviru kojega je i regulativa preuzimanja dioničkih društava privremeno zatvoreno. Ovim se zakonom, dakle o kojemu raspravljamo predlaže dopuna članka 14. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava koja bi omogućila da se od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje izuzmu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kada samostalno i djelujući zajednički stječu dionice ciljnog društva od strane Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju, ili drugog tijela koje upravlja dionicama u vlasništvu Republike Hrvatske, a što što naravno nije u skladu s odredbama pravne stečevine Europske unije, odnosno direktive 2004/25/EZ Europskog Parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. godine o ponudama za preuzimanje. Treba reći zapravo da predložena izmjena predstavlja neravnopravnost, odnosno diskriminaciju sudionika na tržištu kapitala, te je protivna jednoj od temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta, a to je sloboda kretanja kapitala. Ukoliko bi se prijedlog zakona prihvatio, te nakon donošenja primjenjivao retroaktivno, članak 2. prijedloga zakona uzrokovao bi pravnu nesigurnost za dioničari niza ciljnih društava i sve sudionike tržišta kapitala a posebice one koji su postupali s povjerenjem u važeće zakonske odredbe, te dionice ciljnih društava stjecali ili otpuštali pod uvjetima propisanim ranije važećih Zakonom o preuzimanju dioničkih društava. Time bi se otvorila mogućnost zadiranja u prava dioničara koja su stečena ulaganjem kapitala. Navedeno bi također rezultiralo i obustavljanjem započetih postupaka za preuzimanje ciljnih društava, u slučajevima kada za ponuditelja uslijed retroaktivne primjene pojedinih odredbi zakona više ne bi bila propisana obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem. U konkretnom primjeru retroaktivnom primjernom predloženih izmijenjenih odredbi zakona bila bi također povrijeđena prava dioničara društva "Liburnija rivijera hoteli" koji su sukladno odredbama tada važećeg zakona o preuzimanju dioničkih društava stekli pravo na objavljivanje ponude za preuzimanje i otkup njihovih dionica od strane većinskog vlasnika. Nadalje, treba reći i to da bi se zapravo predloženim zakonom pogodovalo jednom tipu državnih tijela, odnosno stavilo bi se u diskriminacijski položaj sve ostale sudionike na tržištu kapitala, odnosno manjinske dioničare. Nadalje, u konkretnom slučaju stavljanje tijela vlasti u povoljniji položaj u odnosu na ostale, iako se javljaju dakle ta tijela vlasti u ulozi ulagatelja. Isto tako pojedinačni slučaj koji se želi riješiti, konačno je riješen i to treba naglasiti u upravnom postupku pred regulacijskim tijelom, međutim u tijeku je upravni spor te i dalje postoje mogućnosti rješavanja ovog slučaja. Predloženo retroaktivno djelovanje ove izmjene treba isto tako reći da je vrlo upitno, budući je konačni akt u upravnom postupku već donesen, i vrlo je vjerojatno kako ova izmjena ne bi bila primjenjiva na konkretan slučaj na koji se zapravo cilja ovim prijedlogom. Slijedom svega navedenoga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne prihvaća prijedlog Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava s konačnim prijedlogom zakona, kojega je predlagatelj klub SDP-a. Hvala. Završni osvrt, u ime predlagatelja gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, da li vas smijem nešto pitati? Je li možda još uvijek Vlada Republike Hrvatske većinski HDZ-ovska ili sam ja prespavao možda neke izbore pa je sad to neka druga Vlada danas? Možda sam negdje prespavao izbore.

ali naravno čitajući obrazloženje koje je poslano od strane Vlade Republike Hrvatske, ja sam duboko uvjeren da je to još uvijek HDZ-ova Vlada, u kojem obrazloženju se kaže da ona Vlada, isto HDZ-ova, samo je bio predsjednik čini mi se gospodin Sanader, a potpredsjednica gospođa Jadranka Kosor, sada nema Sanader, ima Jadranka Kosor kao predsjednica, znači ta Vlada HDZ-ova je 14. lipnja 2007. godine po ovom obrazloženju, ali i po ovom prijedlogu našega zakona Republika Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski fond za privatizaciju. …/Upadica se ne razumije./… Hrvatski fond za privatizaciju, Društvo Liburnija rivijera hoteli, grad Opatija, općina Lovran, općina Mošćinečka draga, općina Matulji, a svi zastupani po gradu Opatiji sklopili su sporazum o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa, znači postojali su sporovi, i prijenos od 25% plus jedna dionica Liburnija rivijera hotela na grad Opatiju, a 26. srpnja 2007. godine i anex istog sporazuma. Dakle sumnjam da je Vlada Republike Hrvatske, HDZ-ova Vlada Republike Hrvatske, kada je donosila ovakav sporazum, kada je bila potpisnik jednog ovakvog sporazuma u kojem se razrješavanju imovinski pravni odnosi na način kako je ovdje opisano, da je držala fige u džepu. Jer naravno tad su znali da ako je netko vlasnik i …/Ne razumije se./… dobije vlasništvo 25 plus jedne dionice, da onda HANFA naravno mora tražiti od njih da se ide u raspis kao što ovdje zakonom je napravljeno o preuzimanju. Sumnjam da su, da je Vlada Republike Hrvatske ondašnja a i sadašnja HDZ-ova Vlada imala fige u džepu, toliko ja maliciozan nisam, pa da su napravili veliku predstavu kako se razrješavaju imovinsko-pravni sporovi, a u svakom slučaju eto mačku o rep, jer eto sad će HANFA morati to sad objaviti, naravno da nije zadatak jedinica lokalne samouprave da upravlja trgovačkim društvima, ni jedne jedinice lokalne samouprave, i takvih sporova u Hrvatskoj ima jako puno. I dobra namjera Vlade da pomogne u razrješavanju sporova koje smo mi pozdravili na ovaj način je naravno, Žalosno je naravno da u odbijanju se može toga jako puno napisati ali je žalosno i tragično da nam je za to eto kriva i Europa, pa da će onda zbog toga što će se u 13 ustupaka dodati još jedan 14 kojom će se operacionalizirati ovaj sporazum koji je Vlada RH napravila doći će nam u pitanje i sama Europska zajednica. Mislim da je takvo opravdanje i bauk Europom nešto prestrašno što se događa kada se nešto odbije. Jednostavno odbijte, recite nećemo, a nemojte nas strašiti baukom Europe. Mi ostajemo kod ovog prijedloga. Vjerujem da je gospođa Jadranka Kosor kao sadašnja predsjednica Vlade RH imala dobru namjeru da prihvati prihvati ovaj prijedlog zakona budući da je, koliko ja politički mogu razumjeti, prihvatila da ovakav prijedlog ode hitni postupak. To pokazuje da je imala dobru namjeru. Očito je da su se u međuvremenu dogodili pritisci nekih zainteresiranih pa se je onda od toga odustalo. Ovo nije dobar primjer nije dobar primjer kako dobre odluke Vlade RH, iste Vlade koja je bila i 2007. godine i danas, sami sebe dezavuiraju i mislim da to nije dobro za sve sporove koji se vode u u jedinicama lokalne samouprave i drugim trgovačkim društvima širem RH. Što ostaje poruka? Poruka je ovakova, Vlada će vam pomoći na način da će potpisati sporazum, na način da ćete vi odustati od sporova, ali eto sad će neko drugo tijelo Vlade, a to je HANFA reći to se tako ne može napraviti. Što preostaje jedinicama lokalne samouprave? Vratite to natrag Fondu za privatizaciju, vodite i dalje sporove, nemojte rješavati problem trgovačkih društava koji se nalaze na vašem području jer eto Vlada Republike Hrvatske nema sluha da da potvrdi tu jednu svoju dobru odluku na jedan ovako mali, banalan način pa da se jedanput nešto i pokrene u RH. Mi stojimo, naravno da ovaj zakon, da glasamo o ovom zakonu. Ja vas molim da probate razmišljati na takav način da je to vaša Vlada, da su to dobre namjere bile Vlade RH i da u svakom slučaju ide u korist jedinicama lokalne samouprave i tvrtki koje se nalaze na njihovim područjima i gdje se vode sporovi. Na ovaj način bi se to eliminiralo i naravno jedan zamašnjak i pokretač ekonomskog razvoja u jedinicama lokalne samouprave bi bio stvaran, a ne samo fiktivan. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Vesna Buterin. **Buterin, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Naime, uvaženi kolega Denona rekao je nemojte nas strašiti baukom Europe. Kolega Denona to je apsolutno netočan navod. Mi nikoga ne strašimo baukom Europe. Vi znate da smo u procesu usuglašavanja zakonodavstva sa EU, a predložena izmjena nije u skladu sa odredbama pravne stečevine EU i sa direktivom koju sam, kada sam govorila u ime kluba HDZ-a navela. A to ste zapravo trebali i imati na umu kada ste predlagali ovaj zakon. Mi vam nismo krivi za to. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 11